Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti Prijedlog? DA. Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici Hrvatskoga sabora. Evo kratko samo da predstavim Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita. Dakle, vi sami dobro znate da smo nedavno zatvorili poglavlje financijske usluge i ispunili čitav niz zakonodavnih uskladbi koje je bilo potrebno napraviti s Europskom unijom, međutim, naravno da nam i dalje predstoji daljnje usklađivanje zakonodavstva kako se mijenjaju pojedine direktive iz tog područja na razini Europske unije. Upravo to i je razlog zašto ponovno podnosimo Prijedlog zakona o ovim izmjenama i dopunama i to je objašnjeno u samom tekstu. Što se tiče te direktive iz 2019. broj 14. možemo reći da su praktički tri suštinska područja koja se mijenjaju i koja mi zapravo ovim Prijedlogom zakona također usklađujemo, dozvolite mi da se tako ukratko referiram na tekst postojećeg zakona i objasnim pobliže što to mijenjamo. Prema postojećem Zakonu dakle Hrvatska narodna banka, dakle središnja banka Republike Hrvatske je dužna bez odgađanja a najkasnije u roku od 21 dan od dana kada je utvrdila da kreditna institucija nije isplatila dospjele depozite donijeti rješenje o nedostupnosti depozita. Sukladno ovom Prijedlogu zakona i isto tako sukladno naravno direktivi 14. iz 2009. godine rok za utvrđivanje nedostupnosti depozita je pet radnih dana od kada je Hrvatska narodna banka utvrdila da kreditna institucija nije isplatila dospjele depozite. Isto tako što se tiče rokova isplate dakle kada nastupi osigurani slučaj, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka poduzima mjere kako bi pripremila obeštećenje vjerovnika kreditne institucije unutar roka od tri mjeseca nakon što je nastupio osigurani slučaj i to još uz suglasnost Hrvatske narodne banke ta ista agencija da iznimno može produžiti dva puta taj rok svaki puta za dodatna tri mjeseca. Ovi rokovi isplate se sukladno ovom Prijedlogu zakona, opet ponavljam sukladno direktivi značajno skraćuju tako da ovih 3 mjeseca postaje 20 radnih dana od nedostupnosti depozita s tim da se ovaj rok produljenja skraćuje sa 2 puta po 3 mjeseca na 10 radnih dana. I konačno isto tako treba reći da se ovim prijedlogom zakona predlaže smanjenje stope premije osiguranja depozita sa 0,40% godišnje na 0,32 zbog povećanog obuhvata depozita koji sa 01. siječnjem 2010. godine ulaze u sustav osiguranja. Isto tako treba reći da je naravno paralelno sa ovim promjenama koje sam spomenuo došlo i do određene uskladbe sa tekstom Zakona o kreditnim institucijama, mislim da je to sljedeća točka dnevnog reda koju ćete raspravljati. I konačno da kažem da se predlaže da ovaj zakon stupi na snagu 01. siječnja 2010. godine uz napomenu da je odgođena primjena odredbi vezanih za rokove utvrđivanja nedostupnog depozita i isplate obeštećenja do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji. Hvala. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Gordan Maras, izvolite.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče, grlo nekad malo presuši pa morate i čašu vode popit. Što se tiče prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita s konačnim prijedlogom zakona Klub zastupnika SDP-a će podržati predložene izmjene. Kao što je rekao državni tajnik stvari koje se mijenjaju smatramo da idu u dobrom smjeru. Usklađenje sa europskim pravilima ponašanja i svakako da je to jedna od mjera koja je doprinijela stabilnosti bankarskog sektora, odnosno povjerenja da se novac koji hrvatski građani, tvrtke polažu, čuvaju u hrvatskim bankama budu dodatno osigurani. 400 tisuća kuna bez obzira na broj računa daje jednu sigurnost da država stoji iza tih sredstava unutar bankarskog sustava. Ono što naravno pozdravljamo to je podizanje na još jednu višu razinu sigurnosti, a to je da znači umjesto država garantira umjesto 3 mj. da će se isplaćivati depoziti ako su u problemu banke u 20 dana, odnosno da će HNB kreditnoj instituciji ne više kao dosada u 21 dan unutar 5 dana od kada ne bude isplaćivala dospjele depozite donijeti rješenje o nedostupnosti depozita. Znači, to je sve ono što SDP podržava i zbog čega smatra da ovaj zakon je kvalitetan, ali ono što moramo reći i nije moguće mimoići kada se raspravlja o ovoj temi je slijedeće, banke, financijski sustav, građani su sigurni, banke i dalje imaju jako dobre rezultate, dobro zarađuju. Država ima dostupnost sredstava, zadužuje se nekada na inozemnom tržištu, nekada na domaćem tržištu, ali hrvatski građani definitivno nemaju tu sigurnost, odnosno njihovo zaduženje ne pada, odnosno kamate na njihove kredite ne padaju i suprotno trendovima u svijetu u Hrvatskoj kamate hrvatskim građanima ne padaju. Moramo napomenuti da i dalje bankarski sektor u Hrvatskoj ima jako dobre rezultate. U prvih 9 mj. ove godine dobit prije oporezivanja je bila 3,8 3,8 milijardi kuna. Naime, nešto manje nego što je to bilo proteklih godina, ali su troškovi izazvani najviše time što su povećani ukupni troškovi rezervacija za gubitke, znači za potencijalne probleme prilikom neisplate kredita. domaćih banka u domaćem bankarskom sektoru za dodatnih 11,8 milijardi kuna, odnosno 22 milijarde kuna u ukupnom iznosu, odnosno čak za nekih 111% više nego što je to bilo protekle godine. Problem je, koji se javlja danas u Hrvatskoj, da kamate na kredite građana, kamate poduzetništvu neće ići dole zbog takve situacije u kakvoj je danas Hrvatska. Banke neće riskirati sa time da smanjuju kamate zbog toga što je vrlo velika potražnja za domaćim depozitima i tu su kamate dosta visoke, s druge strane ona sredstva koja banke dobavljaju izvana nažalost zbog velike zaduženosti Hrvatske koja iznosi otprilike 42 milijarde eura, su opterećene velikim kamatnim stopama zbog visokog rizika ulaganja u Hrvatsku i normalno da hrvatski građani u cjelokupnoj takvoj gospodarskoj situaciji ne mogu imati koristi od toga. Šaljemo vrlo jasnu poruku da nešto treba mijenjati, da treba u suradnji znači Hrvatska država, gospodarstvo, naravno Hrvatska država polazeći od sebe i cjelokupnom promjenom politike što se tiče i javne potrošnje i državnog aparata i proračuna mora mijenjati okolnosti kojima se u Hrvatskoj danas gospodarstvo nalazi. Znači, ne možemo više imati ovako skupu javnu upravu, ne možemo više imati javnu upravu koja iz godine u godinu traži nova zaduženja i na domaćem i na stranom tržištu da pokriva deficit koji će biti ove godina planiran skoro 9 milijardi kuna, odnosno da u situaciji kada je hrvatski inozemni dug u visini 42 milijardi eura, odnosno sljedeće godine vjerojatno će dostići 45 milijardi eura, da hrvatski građani neće imati niže kamate. I to vrlo jasno moramo sa ove govornice reći da je upravo to razlog, ovakva politika koju imamo na djelu 6 godina, što hrvatski građani plaćaju visoke kamate i što one neće sukladno praksi u Europi i svijetu neće se smanjivati narednih godina. Dobro je, znači sa jedne strane osigurati stabilnost bankarskog sektora ovakvim mjerama i građana koji će davati svoje depozite, ali definitivno moramo napraviti više u tome da hrvatski građani od tog bankarskog sektora imaju korist i na način da mogu jeftinije posuđivati novac, a ne da bankarski sektor svake godine uz ovu sigurnost koja znači država jamči stajući sa ovakvim mjerama iza sektora, oni imaju svake godine milijarde kuna dobiti i vjerojatno ove godine opet blizu 5 milijardi kuna. Koje dobiti? Naravno one dobiti koje su dobili od hrvatskih građana kroz plaćanja na kamate, na potrošnju, na stambene kredite itd. Znači moramo reći da na neki način zamjeramo i Vladi što tu apsolutno ništa ne čini, pogotovo što je Klub zastupnika SDP-a uputio u saborsku proceduru jedan prijedlog zakona koji će destimulirati banke da daju kamate sa visokim kamatnim stopama, znači da će se oporezivati kamate iznad 7%. Ne smijemo zaboraviti razmišljati o onima onima kojima je to najpotrebnije o hrvatskim građanima koji možda čak i nemaju, sigurno nemaju depozite u bankama zbog toga što teško krpaju kraj sa krajem i ovakve mjere im neće pomoći. Moramo razmišljati na način da se kamatne stope moraju smanjivati, naravno uz suradnju države sa cijelim bankarskim sektorom. Nije svejedno da li je kamatna stopa5, 6 ili 7% jer je velika većina hrvatskih građana opterećena stambenim kreditima. Njima 500, 600, 700 kuna mjesečno jako puno znači. Evo na kraju, podrška još jednom ovom zakonu, ali zamjerka Vladi, ministarstvu koji apsolutno ne razmišlja o hrvatskim građanima na način da se. Ja znam da istina nekada smeta ali to je činjenica. Ja ne vidim niti jednu mjeru hrvatske Vlade. Klub zastupnika SDP-a ne vidi niti jednu mjeru hrvatske Vlade koja bi išla prema bankarskom sektoru da kamate na stambene kredite na potrošnju, na ono što život znači hrvatskim građanima koji idu u tom smjeru da se te kamate smanje. Dobiti hrvatskih banaka su još uvijek astronomske, država tu ne smije ništa reći, zbog toga što je 11 milijardi kuna od prošle godine posudila od toga sektora. Vjerojatno će sljedeće godine u prvom, drugom mjesecu opet morati posuđivati novac i normalno da je to politika da je to politika ruka ruku mije, a jedino na štetu hrvatskih građana. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak gospodin Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa cijeli niz netočnih navoda je bio u izlaganju gospodina Marasa, a zadnji je ovaj da Vlada ne čini ništa za građane na području bankarskog sektora. Podsjetit ću samo na povećanje osiguranja štednih uloga za koje garantira Vlada Republike Hrvatske i to je onaj najvažniji potez koji se dogodio i koji je vjerojatno i spriječio nekada neželjena događanja povlačenja depozita iz banaka i stabilizirao kompletan bankarski sektor. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. vam lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, cijenjene kolegice i kolege. Pa evo iako smo čuli samo prije minutu da Vlada Republike Hrvatske skoro ništa ne čini u interesu građana Republike Hrvatske kada je u pitanju bankarstvo, pa upravo ovaj prijedlog zakona je u tom interesu a da ne kažemo koliko je i do sada sve bilo i učinjeno, pa ću se osvrnuti na te postupke. U uvodnom izlaganju je kazano na što se odnose ove izmjene, najviše u odnosu na rok isplate koji je prema važećem zakonu bio tri mjeseca od nedostupnosti depozita, a sada se ovim prijedlogom mijenja na 20 dana, što je isto tako u korist štediša i građana Republike Hrvatske i mijenja se rok utvrđenja nedostupnosti depozita sa 21 dan na 5 radnih dana. Nesumnjivo je da će ove izmjene predložene pridonijeti još višoj razini bankarskog sustava, cijele Republike Hrvatske i još većem stupnju povjerenja građana u poslovne banke i u bankarski sustav. Ovim prijedlogom zakona još jednom je dodatno država smanjuje troškove poslovnih banaka, jer je stopa premije osiguranja depozita koje su banke dužne uplaćivati Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, smanjuje sa dosadašnjih 0,40% godišnje na 0,32% godišnje. Treba naglasiti da je država kontinuirao brinula za taj jedan od najvažniji elemenata ukupnog gospodarstva Republike Hrvatske. I bez obzira što mnogi pripisuju sebi zasluge i bez obzira što mnogi žele te zasluge pripisati pojedincima, u iole stručnijoj i ozbiljnijoj valorizaciji nesumnjivo bi došli do zaključka da je Vlada Republike Hrvatske najzaslužnija za stabilnost bankarskog sustava u Republici Hrvatskoj. Spomenut ćemo samo dvije faze sanacije bankarskog sustava. Prva faza kada je ukupan trošak iznosio 7,5 milijardi dolara, za staru deviznu štednju 3,7 milijardi, ... tzv. velike obveznice 990 milijuna dolara, kamate priznate negativne tečajne razlike ukupno 2,91 milijardu dolara. Dakle, ta prva faza 7,5 milijardi. Druga faza sanacije bankarskog sustava u Republici Hrvatskoj je po najviše posljedica neučinkovite i neshvatljivo promašene monetarne politike Hrvatske Hrvatske narodne banke '98. i '99. godine kada je kroz kapitalnu sanaciju utrošeno 1,38 milijardi dolara, a za sanaciju kroz uplate u gotovini još dodatno 560 milijuna dolara. Isto tako od '91. do '98. kamate i uplate bankama za obveze INA-i i brodogradilištima uplaćeno je milijardu cijela 6 dolara, isplata osigurane štednje propalih banaka i štedionica 730 milijuna dolara, preuzete obveze Priškog i Londonskog kluba 847 milijuna dolara, a kamate za Pariški i Londonski klub 420 milijuna dolara. Ukupan trošak druge faze sanacije je 5,53 milijarde dolara. Dakle, sveukupno je Republika Hrvatska u sanacije bankarskog sustava od '91. do danas utrošila 13,14 milijardi dolara ili 87,4 milijarde kuna. I u naletu ove najrazornije ekonomske krize Vlada Republike Hrvatske reagirala je među prvima u svijetu i povećala osigurani iznos štednje sa 100 tisuća na 400 tisuća kuna. A istodobno je godišnju premijsku stopu tadašnju sa 0,50 na godišnjoj razini smanjila na 0,40% godišnje. Koje su bile reakcije na te mjere? Pa tako da je samo radi usporedbe ukupni iznos depozita građana 2005. iznosio 62 milijarde kuna, 2006. 66 milijardi kuna, 2007. 70 milijardi kuna. Nakon povećanja osiguranja štednje sa 100 na 400 2008. dolazimo na 106 milijardi 106 milijardi kuna štednje, a onda 2009. na 113 milijardi kuna štednje. Istodobni iznos osiguranih depozita građana je 2005. bio 62 milijarde, 66, pa 70, a prošle godine sa 106 na 113. Postotak osiguranih depozita je porastao sa 57% na 73% u 2008. do čak 75% u 2009. godini. je iznos iznos naplaćene premije je porastao sa 291 milijun kuna na 434 milijuna kuna u 2009. godini. Dakle, iznos osiguranih depozita porastao je za 80% u odnosu na 2005., a iznos naplaćene premije porastao je za 48% u odnosu na 2005. A kako su banke reagirale na sve te mjere? Najblaže rečeno nezahvalno, uskogrudno i sebično. Sve su poduzimale na podizanju kamatnih stopa, uvođenju različitih vrsta naknada tako da je efektivna kamatna stopa dostigla nevjerojatnu i društveno neprihvatljivu razinu od 13%. Pristupilo je jednostranom mijenjanju ugovornih odredbi. Čak je to jednostrano mijenjanje ugovornih odredbi postalo i predmetom raspravom na stručnim i znanstvenim skupovima pravnika. Banke su se isključivo okrenule povećanju profitabilnosti te su u posljednjih deset godina izravno ili putem svojih društava ostvarile 30 milijardi kuna dobiti. Samo u 2008. godini jednoj od najvećih banaka porastao je dobit za 18,8%, a drugoj najvećoj banci 25%. Jedna je ostvarila u 2008. 1,1 milijardu kuna više dobiti nego u 2007., a druga 1,4 milijarde kuna dobiti više nego u 2007. godini. Samo te dvije banke u deset godina ostvarile su 2 milijarde eura dobiti, odnosno dobit su povećale 2,7 puta dok im je aktiva porasla 2,2 puta. A samo te dvije banke čine čak 42% ukupne aktive bankarskog sustava Republike Hrvatske. Kako su još banke zahvalile i reagirale u krizi prema stanovništvu i gospodarstvu? U 2009. je smanjen udio kredita stanovništvu u ukupno kreditnim plasmanima. Smanjen je udio kredita trgovačkim društvima, a nominalno je plasman građana u trgovačkim društvima pao za 5 milijardi kuna, dok je ukupni kreditni plasman porastao za 4,2 milijarde kuna. Poseban problem u hrvatskom bankarstvu je problem pasivnih kamata na depozit koje banke isplaćuju onima koji štete u bankama. Ta razina je dostigla nevjerojatnih čak 7 i iznad 7%, a time se i na taj način ne može poticati gospodarstvo već se šalje poruka da je u ovim vremenima isplativije ništa ne ne poduzimati, ne riskirati, jer će se više zaraditi ako se drži u banci. I to oni koji imaju, dok oni koji nemaju ne mogu ni do kredita doći. A kako je u drugim državama? Evo samo ću primjer navesti Njemačke, jer sam se sinoć vratio iz Njemačke, iz pokrajine koja cijeni iznimno proizvodnju iz ruske pokrajine i u njihovim dnevnim novinama jučerašnjim pronašao službene podatke da su u njemačkom gospodarstvu na štednju kamate najniže 0,19%, a maksimalno najviša, bez obzira na iznos depozita do 2,5%. Vjerojatno Njemačka zna što radi. Najnoviji primjer je slučaj u Hrvatskoj poštanskoj banci. Isto tako se iz tog pokušava, kao i svih drugih problema politizirati, čak se proziva i nadzorni odbor, proziva se utjecaj politike, a zapravo vrlo dobro se zna što je obveza nadzornog odbora. Ali obveza nadzornog odbora nije procjenjivati rizičnost kreditnih plasmana, to je obeza institucije Hrvatske narodne banke. Zbog svega toga klub HDZ-a podržava ovaj prijedlog zakona jer se zalaže da se sve mjere usmjeravaju na poticaj gospodarstva, ali zalaže se i za to da kreditno-monetarna politika iziđe iz kruga zatvorenog između Središnje banke i poslovnih banaka, da se ona prenese i na cijelo gospodarstvo i na građane i na trgovačka društva i na poduzetnike. Jer u ovim doista teškim vremenima najteže prolazi građani Republike Hrvatske i istinski poduzetnici, jer oni imaju poteškoće u poslovanju sa bankama jer doista je teško poslovati s onima koji su postigli ono što su željeli. Hvala lijepa. Hvala. Sada ćemo napraviti prekid do 15 sati kada će prvi govoriti u ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh pa onda prelazimo na pojedinačnu raspravu. Dakle, u 15 sati nastavljamo sa radom. Prijatno.